**Bebić, Luka (HDZ)** Evo prelazimo znači na: - Prijedlog Zakona u arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, prvo je čitanje, P.Z.E. br. 167 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koji se odnose na prvo čitanje zakona. Prijedlog akta primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministrica Marina Matulović Dropulić. Dakle, ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Izvolite. prošle godine, da smo ove godine donijeli Zakon o građevinskim proizvodima i zapravo sada s ovim prijedlogom Zakona o arhitektonskoj i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji završavamo zakonodavnu regulativu koja je u svemu usklađena sa propisima zemalja članica Europske unije i što je posebno važno za reći to je kada Hrvatska uđe u Europsku uniju neće se morati ovi zakoni više mijenjati. Mi smo u ovom prijedlogu zakona riješili osnovna pitanja. To znači obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora, obavljanja poslova građenja, djelatnosti upravljanja projektom gradnje što je nešto novo i udruživanje u komoru, odnosno strukovne komore i rješavanje problema davanja suglasnosti svim onima koji mogu započeti sa gradnjom pojedinih objekata. U ovaj zakon je napravljen, kao što sam rekla na način da je usklađen sa svim zemljama članicama Europske unije. Mi smo do sada ove djelatnosti imali obuhvaćene u tri zakona, ovo je sada prvi puta da se obuhvaća u jednom zakonu, što mislimo da će biti puno bolje i jednostavnije, naročito za ljude koji se tim poslovima i bave. Što se tiče strukovnog udruživanja na zahtjev dosadašnje komore i arhitekata i inženjera u graditeljstvu predlažemo formiranje pet komora. Znači svaka struka de facto svoju komoru, jel ih ima jako, jako puno ljudi i zbog toga je nužno da arhitekti imaju svoje, građevinari svoje, električari svoje, strojari svoje i geodeti svoje. mislimo da na taj način će se oni moći i bolje organizirati da će moći bolje pratiti situaciju u svojoj djelatnosti. Do danas mi smo sudjelovali su u ovoj raspravi i u pregovaranju i dogovaranju i sa Hrvatska obrtnička komora, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca, Komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, znači svi oni koji trebaju i sindikati posebno, i sindikat građevinara, i Hrvatska udruga sindikata, znači svi oni koji imaju koji imaju što za reći vezano na ovaj prijedlog zakona. I moram reći da smo dobili punu podršku, prihvatili smo dosta njihovih prijedloga, naročito što se tiče obavljanja djelatnosti građenja, jer vi znate da smo mi imali Pravilnik koji je na temelju zakona, dosadašnjeg zakona, govorio o tome da se suglasnost daje za početak obavljanja građevinskih poslova. Mi smo licence, tako ih mi skraćeno zovemo, već itekako izdajemo, već smo došli negdje do 3 tisuće i 200 firmi kojima smo izdali te suglasnosti. Međutim na njihov zahtjev mi smo dodali još određene kategorije npr. imali smo prije između 15 i 60 djelatnika po po mišljenju naših građevinara jednu određenu rupu, pa smo dodali, dodali smo još i 30 radnika i kod drugog djela gdje smo imali 60 do 120, dodali smo 80 djelatnika, tako da će oni se ljudi moći po tim kategorijama bolje uključiti u svoj rad i bolje obavljati određene poslove, a isto tako je važno za reći da smo ovaj puta na njihov prijedlog uvrstili i iznose do kojih pojedini pojedini građevinari mogu obavljati poslove vezano na broj zaposlenih djelatnika. Ono što nismo prihvatili i što ne možemo prihvatiti da tzv. inženjering firme koje zapravo kod sebe do sada i i mi i nemamo u našem zakonu da oni ugovaraju poslove bez građevinskih radnika, to ne možemo prihvatiti, oni i imaju pravo i mogu obavljati poslove projektiranja, ako imaju ljude, poslove nadzora, mogu upravljati projektom na način da im investitor povjeri obavljanje poslova, ali građenjem se mogu baviti isključivo oni koji imaju građevinske djelatnike. To je naročito pozdravio i sindikat građevinara, prema tome, vjerujem da smo sve ono što smo s njima dogovorili i ovdje i napisali. Kako je ovaj zakon u prvom čitanju, naravno da ćemo saslušati i sve ono što vi i predlažete, i ako bude trebalo, još određene stvari dodati. Prema tome, imamo vremena, ovo je ozbiljan zakon, ali imamo vremena o njemu još raspraviti. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za prostorno, je li? A dobro. Znači ne želi niti jedan odbor? Hvala. Otvaram raspravu. U ime Kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Jerko Rošin. Izvolite.

ali ne mogu zatomiti svoj osobni stav u odnosu na prijedlog Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji. Obzirom na činjenicu da se njime regulira zakonski okvir zanimanja kojim se već dosta vremena bavim bavim i osiguravam egzistenciju svoje obitelji, a nadam se da će to i potrajati još dosta dugo. Sudeći prema prijedlogu ovoga zakona i u puno boljim uvjetima nego li do sada. Temeljem mog optimizma nalazi se u načinu nastajanja ovoga prijedloga zakona a očituje se značajnoj pomaku, u komunikaciji između onih koji donose zakone i onih na koje se zakoni odnose. Naime, pripremu ovoga zakona obilježila je dobra suradnja predlagača sa stručnim institucijama i pojedincima, predstavnicima sindikata i poslodavaca, te dakako i pristodoba s praksom zemalja Europske unije kako bi i u ovom segmentu zakonske regulative Republike Hrvatske bili na razini standarda i onih kojima ćemo se uskoro pridružiti. Uz konstataciju da se ovim zakonom zaokružuje i kompletira zakonska regulativa prostorno planske i graditeljske problematike, klub HDZ-a posebno važnima ocjenjuje nekoliko novina ovoga prijedloga zakona a kao odgovora na stanje u svakodnevnoj praksi. U prvom redu to se odnosi na davanje potrebnog značaja komorama, arhitekata i inženjera u graditeljstvu te isticanju važnosti i granskih ugovora. Po prvi put uvodi se pojam djelatnost upravljanja projektom građenja i reguliranja na način bitno različit od dosadašnje zakonski neregulirane prakse u kojoj su manipulacije različitih vrsta bile gotovo uvijek moguće. Licenciranje građevinara značajno je prilagođeno realnim potrebama hrvatskog tržišta te europskoj praksi. Na to se nadovezuje i regulacija uvjeta rada inozemnih arhitekata i inženjera na tržištu Republike Hrvatske. Uvodi se obveza osiguranja i građevinara a ne samo arhitekata, kazne za nepoštivanje zakona vrlo su rigorozne i time obvezuju komore na odgovornije ponašanje u pogledu davanja i oduzimanja ovlaštenja za rad. Ovim Prijedlogom zakona široko su rastvorena vrata ureda arhitektima i inženjerima u graditeljstvu pa bi, Ovim Prijedlogom zakona široku su rastvorena vrata ureda arhitektima i inženjerima u graditeljstvu pa bi i nadzor nad kvalitetom njihovog rada treba biti adekvatno prisutan. Naravno, Prijedlog ovoga zakona do drugog čitanja može se u njegovim finesama još dodatno izbrusiti no već sada bih želio istaknuti potrebu naglašavanja teme graditeljske baštine na način kao što je to sasvim opravdano, u tekst prijedloga zakona uvedena briga za krajobrazne vrijednosti. Osobno rado bih termin građenja zamijenio pojmom graditeljstvo, jer je sadržajnije i bolje tumači poslove arhitektonsko inženjerskog projektiranja pogotovo stoga što su značajno prisutni u tekstu zakona ali ne u njegovom naslovu. Dostudiranost ovoga prijedloga zakona želio bih ilustrirati i navođenjem teksta članka pet u kojem se kaže: „Izrazi koji se u ovom zakonu rabe za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.“. Dakle, izrađivač prijedloga zakona imao je čak i senzibilitet za ravnopravnost spolova. Klub HDZ-a, ocjenjuje prijedlog zakona o arhitektonskim, inženjerskim poslovima i djelatnosti u prostornom uređenju u ovom prvom čitanju vrijednim usvajanja. Zahvaljujem. Hvala lijepa. U ime Kluba SDP-a, gospođa zastupnica Mirela Holy. Hvala vam poštovani predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predstavnici Vlade. Na samom početku ovoga izlaganja o prijedlogu zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji želim naglasiti kako će klub zastupnika i zastupnica SDP-a podržati donošenje ovoga zakona kojim se uređuje obavljanje stručnih poslova, prostornog uređenja, projektiranja i stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja i upravljanja projektom gradnje i udruživanjem u strukovne udruge arhitekata i arhitektica i inženjera i inženjerski, uređuje provedba upravnih i drugih postupaka, te prava i obaveza tijela državne uprave, pravnih i fizičkih osoba u svezi sa navedenim poslovima i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnom stečevinom Europske unije u ovom području. Smatramo da je dobro što se predlagatelj usprkos tome što se radi o zakonu sa oznakom P.Z.E. ipak odlučio na dva čitanja ovoga prijedloga zakona. U SDP-u smatramo da se radi o iznimno važnom zakonu pa se u tom smislu nadamo da će do drugog čitanja biti spravljenja neka slaba mjesta ovoga prijedloga zakona. U SDP-u izražavamo nadu da će predlagatelj uvažiti naše primjedbe jer bi time vjerujemo ovaj zakon postao bolji a i uskladio bi se sa horizontalnim i vertikalnim domaćim zakonodavstvom kao i europskim konvencijama. Na samom početku bih ponovno upozorila predlagatelja a to je Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva i to baš kao što sam učinila i prilikom rasprave o Prijedlogu zakona o građevnim proizvodima, da su tijela državne uprave sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova dužne u dokumentima koje produciraju koristiti rodno osjetljiv jezik. Podsjećam da je Zakon o ravnopravnosti spolova koji smo relativno nedavno usvojili u ovom Visokom domu organski zakon i kao takav je zakon višeg reda od prijedloga zakona o kojem danas raspravljamo. Ponovno upozoravam da se člankom 5. ovog zakona direktno derogiraju odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova koji obvezuju tijela državne uprave na poštivanje rodno osjetljivog jezika. S obzirom da se u ovom prijedlogu zakona radi o jednom kvalitetnom dokumentu smatramo kako je žalosno da predlagatelj nije bio u stanju ovaj dokument napisati na način da isti poštuje jedan organski zakon kakav je Zakon o ravnopravnosti spolova. Nikako se ne smijemo pomiriti s izbjegavanjem korištenja rodno osjetljivih izričaja jer je tako čini se lakše ili manje komplicirano napisati zakon. Upotreba rodno osjetljivog jezika iznimno je važan instrument za stvarno suzbijanje diskriminacije i nejednakopravnosti žena u hrvatskom društvu. Pogotovo kad raspravljamo o prijedlozima zakona poput ovog a koji se nekako samo po sebi razumljivo smatraju nekim oblikom muškog političkog lena. Naravno za razliku od onih o socijalnim temama koji se smatraju ženskim temama. Naglašavam da se korištenjem rodno osjetljivog jezika u zakonima govori o odlučnosti administracije da se uspješno bori s rodnim stereotipima i nažalost vrlo raširenim patrijarhalnim predrasudama. Stoga se nadamo da će predlagatelj do drugog čitanja izbaciti ovaj ishitreni članak zakona te u zakonu koristiti rodno osjetljivi jezik. Druga primjedba se odnosi na sadržaj samog teksta zakona. Iako zakon nosi naziv Zakon o arhitektonskim i inžinjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji ne može se ne uočiti kako je ovaj zakon krojen prema mjerama arhitekata, a znatno manje prema mjerama drugih inžinjerskih struka iako bi neke od njih posebice urbanistička struka, oprostite, trebale imati znatno veću važnost i ulogu u kreiranju prostorno-planskih dokumenata. Primjerice u članku 6. zakona, citiram: «Stručne poslove prostornog uređenja u svojstvu odgovornog voditelja izrade nacrta prijedloga dokumenta, prostornog uređenja može obavljati fizička osoba koja ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni arhitekt sukladno ovom zakonu.» Kraj citata. Činjenica jest da se u Hrvatskoj urbanisti i urbanistice i arhitekti i arhitektice tretiraju kao ista struka rekao bih u đuture pa tako i Arhitektonski fakultet u Zagrebu na dodiplomskim studijima producira inžinjere i inžinjerke arhitekture ali ne i urbaniste odnosno urbanistice. Ukoliko se netko želi specijalizirati za izuzetno važno urbanističko usmjerenje morat će upisati poslijediplomski studij na istom fakultetu a to baš i nije poticajna klima za razvoj promocije urbanizma. A urbanizam se u svom djelokrugu i ciljevima u znatnoj mjeri razlikuje od dosega arhitektonske struke. Urbanistička struka ili struka prostornog planiranja znatno je šira od one arhitektonske a ciljevi ove dvije struke mogu čak biti i u velikom sukobu. Dok arhitektonska struka teži gradnji urbanistička ili prostorno planerska struka mora težiti uspostavi sklada i ravnoteže između zahtjeva za izgradnjom i razvojem gospodarskih potencijala i potreba za očuvanjem prostora i prirodnih resursa kao najvrednijeg bogatstva uže ali i šire zajednice. Nažalost nismo sigurni hoće li ovaj prijedlog zakona doprinijeti tome cilju s obzirom na to da nastavlja trend zanemarivanja važnosti urbanizma i prostornog planiranja i to u korist arhitektonske struke. Urbanizam i prostorno planiranje su naime multidisciplinarne struke koje zahtijevaju kako poznavanje arhitektonske i građevinske struke tako i socijalnih kao i dugoročnih gospodarskih potreba i interesa, geografije, ekologije, biologije, demografije, zahtjeva za biodinamičnim, biodinamičkim Bojimo se da favoriziranje arhitektonske struke nauštrb urbanističke i prostorno planske struke mogu imati izuzetno velike negativne posljedice na stanje u prostoru Hrvatske posebice u obalnom području a svima nam je dobro poznato da je situacija s prostorom u Hrvatskoj katastrofična. Manipulacije prostornim planovima koje su posebice u posljednjih 5 godina uzele velikog maha posebice u jadranskom izuzetno vrijednom području mogle bi dobiti još veći zamah ukoliko se urbanistička i prostorno-planerska struka u potpunosti prepusti i natkrili, uguši arhitektonskom strukom, a što je vidljivi trend u Hrvatskoj. Taj se trend ne vidi samo Hrvatskoj u većini slučajeva znači ne rade urbanisti i urbanistice te prostorni planeri ili prostorne planerice već arhitekti i arhitektice ali i situacije s Urbanističkim institutom Hrvatske koji umjesto da aktivno radi na promicanju i usavršavanju urbanističke struke se bavi komercijalnom izradom izradom prostorno-planskih dokumenata ili pak služi kao kabinet profesorima s Fakulteta arhitekture u Zagrebu. Nije zaživjela ni ideja u Zavodu za prostorno planiranje iako je ona uređena Zakonom o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. godine a i to bojimo se upućuje da hrvatskoj Vladi nije do promicanja prostorno-planerske i urbanističke struke. Članak 6. ovog zakona nedorečen je u smislu ovlaštenje izrade prostorno-planskih dokumenata od strane stranih urbanističkih i prostorno-planerskih stručnjaka ili stručnjakinja ukoliko su u svojim državama i na domaćim sveučilištima stekli diplome iz ovih struka koje ne moraju biti pod istom kapom kao arhitekti a kao što je kod nas slučaj. U istom članku zakona govori se i o tome tko može obavljati poslove prostornog uređenja u svojstvu suradnika ili suradnice u izradi dokumenata pa se tu spominju, citiram: «u djelokrugu svoje struke može obavljati fizička osoba tehničke: arhitektura, promet, građevina, elektrotehnika, strojarstvo, geodezija i drugo. Prirodoslovne: geografija, biologija, ekologija i drugo. I društvene: pravo, ekonomija, sociologija, demografija i druge struke i a urbano šumarstvo se danas može studirati na domaćim fakultetima kao što se nigdje ne spominje ni biotehnička struka a to su: krajobrazni arhitekti i arhitektice kojih je sada već ne tako malen broj, a s obzirom na to da je studij krajobrazne arhitekture pokrenut na Agronomskom fakultetu u Zagrebu prije desetak godina. Iznimno je važno da se u članak 6. zakona ubaci i krajobrazni arhitekti i arhitektice jer bi se između ostaloga ovom dopunom zakona o kojoj danas raspravljamo usklađuju s odredbama srodnih odnosno vezanih zakona i konvencija poput već spomenutog Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to člankom 28., Hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu s člankom 19. te Konvencijom o europskim krajobrazima člankom 5. Ovo su konkretne primjedbe koje Klub zastupnika ima na prijedlog ovog teksta teksta zakona. No iskoristit ćemo ovu priliku kako bismo ponovno upozorili i na slaba mjesta Zakona o prostornom uređenju i gradnji koji je krovni zakon ovom zakonu o kojem danas raspravljamo. To se prije svega odnosi na poteškoće koje mnogobrojni posebice mali ili manji investitori imaju prilikom ishođenja građevnih dozvola sukladno odredbama ovog prošle godine donesenog zakona. Kao što nam je predlagatelj u uvodnom dijelu objasnio ovaj se zakon i donosi upravo stoga što je objedinjavanjem ovih zakona, zasebni Zakona o gradnji stavljen izvan snage, a novim ujedinjenim zakonom nisu obuhvaćene odredbe vezane uz problematiku arhitektonske i inžinjerske djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji. Godinu dana je relativno kratko vrijeme. Ali u tom se razdoblju razdoblju ipak pokazalo da novi objedinjeni zakon ima mnoge slabosti. Tu svakako treba spomenuti obavezu izgradnje devetmetarskog prilaznog puta od strane investitora građevina što u velikom broju onemogućava ishođenje dozvola investitorima. S obzirom na ovu ali i mnoge druge primjedbe i probleme koje ovaj krovni zakon u praksi uzrokuje nadamo se da će Vlada u skorije vrijeme u saborsku proceduru uputiti izmjene i dopune prošle godine izglasanog Zakona o prostornom uređenju i gradnji kako bi se njegov sadržaj uskladio sa stanjem i situacijom u Hrvatskoj. Predlagatelj je u uvodnom dijelu prijedloga zakona naglasio kako se i ovim dokumentom nastavlja reforma hrvatskog sustava, prostornog uređenja i gradnje. Ali nama nipošto ne smije biti svejedno kakva će ta reforma biti, jer reforma bi trebala izazvati pozitivnu promjenu, ali ona često na žalost može uzrokovati i pogoršanje stanja. Osnovni ciljevi prilikom donošenja zakona iz ovog područja svakako nam trebaju biti zaštita i promišljanje, upravljanje ili gospodarenje prostorom kao našim najvrednijim resursom, prelazak na kvalitetnu i po mogućnosti održivu gradnju s čime se u praksi baš i ne možemo pohvaliti, te pojednostavljenje procedura ishođenja dozvola kako bi se izbjegla pojava nove bespravne gradnje čime bi građevinska inspekcija napokon počela raditi i ono što joj je pravi posao nadzor kvalitete gradnje, a ne lov na bespravne grditelje čime se već godinama bavi. Nadamo se stoga da će Vlada u buduće aktivno raditi na promicanju i podizanju kvalitete urbanističke i prostorno-planerske struke, jer nam je i kvaliteta prostornih planova jedan od gorućih problema s kojima se susrećemo kao tranzicijsko društvo. U tom se smislu nadamo da će predlagatelj pomno razmotriti naše primjedbe na ovaj zakon i do drugog čitanja učiniti

Poštovani predsjedniče, predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. U ovom Prijedlogu zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji sve se svodi na to da se poslovi vođenja projekata dodjeljuju isključivo inženjerima arhitektonske i građevinske struke bez mogućnosti da to rade inženjeri strojarske struke ili nekih drugih struka što je apsurd pogotovo u slučaju izvođenja metalnih konstrukcija koje su jako zastupljene u raznim područjima industrije, prometa i slično. A kao prilog tome možemo dati dopis i mišljenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu i dekana svih strojarskih fakulteta u Hrvatskoj koji se ne slažu s mišljenjem hrvatske Vlade da inženjeri strojarstva ne ispunjavaju stručne uvjete da obavljaju poslove projektiranja i stručnog nadzora strojarskih čeličnih konstrukcija. Uglavnom, problem je vrlo naglašen. Budući da se u njemu izrazito, da su se o njemu izrazito negativno očitale, očitavale sve najviše strukturne strukture i ovo je u stvari još jedan oblik monopolizacije koja se izvodi u korist IGH, Instituta građevinarstva Hrvatske, odnosno ministrice Dropulić, Jure Radića, a sve se pod navodnicima radi u skladu sa Ispada da su svi nestručni – dekani, fakulteti, stručnjaci. Samo su neki činovnici u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja stručnjaci za poznavanje zakona iz područja graditeljstva u Posebno je zanimljivo pitanje sudjelovanja na našem tržištu projektanata inozemstva. Prema ovom prijedlogu zakona čovjek bi na primjer mogao u Bugarskoj, Rumunjskoj, Mađarskoj itd. registrirati ured i natjecati se ravnopravno sa našim projektantima bez obzira na struku. se ne razumije./… stručnjake iz strojarstva, elektrotehnike i slično usmjerava da ako žele raditi na našem tržištu idu van osnovati projektantske tvrtke i tek se onda vraćaju s pravom natjecanja. Jednom riječju nevjerojatno. Budući da je ovo prvo čitanje zakona bit će još prilike o njemu raspravljati. Međutim, želim već sada naglasiti o tim problemima i neprihvatljivim prijedlozima hrvatske Vlade koji se nalaze u ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepa. I zaključno ministrica gospođa Marina Matulović-Dropulić. Izvolite. na ovome, na određenim prijedlozima. Drago mi je da je ipak koncept zakona onaj i s vaše strane u redu. Međutim, ono što ipak moram samo reći dvije riječi to je u odnosu na kritiku da su prostorni planeri zanemareni i prostorni planovi da su zanemareni. Ja tvrdim da su zanemareni bili 2002. godine kada je donesen zakon koji je rekao i ukinuo sve rokove za izradu prostornih planova, a ne danas ili ne prije 2004. godine kada smo mi utvrdili rokove i kada smo hvala bogu prostorne planove jedinica lokalne samouprave i donijeli. Što se tiče Zakona o prostornom uređenju i gradnji samo ću se na jednu stvar osvrnuti. Treba pročitati zakon, jer u zakonu nigdje ne piše, doslovce nigdje da cesta mora biti širine 9 metara, niti 3, niti 18. To u zakonu ne piše. A 9 metara je proizašlo iz Generalnog plana grada Zagreba koji je sebi napisao u generalnom planu da su mu prometnice širine 9 metara. I ja vas lijepo molim da se zakon pročita i da se vidi jasno što u zakonu piše. Što se tiče strojara i projektiranja čelične, nosive konstrukcije. Kada strojari budu na svom fakultetu ili brodograđevni inženjeri studirali i slušali predmet statike koji govori o tome kako projektirati nosivu čeličnu konstrukciju neke hale, onda ćemo i mi to sigurno unijeti u zakon. Hvala lijepo. Hvala. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti.